narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Pre nego što nastavimo raspravu, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom gde Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakonu o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Marini Mirković, Mini Kitanović i Nikoli Kožoviću, izabranim sa Izborne liste Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Marini Mirković, Mini Kitanović i Nikoli Kožoviću.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganja zakletve.Zakletvu će položiti i narodni poslanik Dragomir Karić, kome je mandat verifikovan na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine.Poštovani

zakletve.Dozvolite mi da vam u ime Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru za narodne poslanike i poželim uspešan zajednički rad u ovom

što se tiče zakona o sporazumima za zajmove kod Nemačke KfW banke, Banke za razvoj Saveta Evrope i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, smatram da su u potpunosti neophodni i predstavljaju još jedan korak ka napretku.Sporazumima se predviđa sprovođenje projekata zaštite životne sredine, kao i otklanjanje posledica aktuelne pandemije. Projekti koji su sadržaji ovih sporazuma su od izuzetne važnosti, povećanja energetske efikasnosti, kroz sanaciju zgrada javne namene i sektora obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta u opštinama Srbije. Zatim, povećanje efikasnosti sistema daljinske isporuke energije, rešavanja pitanja vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda, što predstavlja izuzetnu priliku za investiciona ulaganja,

sa međunarodnim tržištem, ubrzanju ekonomskog razvoja, modernizacije i revitalizacije starih industrija i podsticanju razvoja novih.Istina novih.Istina je da je ova 2020. godina donela zaista mnogo problema i posledica zbog aktuelne globalne pandemije u gotovo svim aspektima društva, posebno privrednih, ali naš javni dug je ostao pod kontrolom i trenutno je na 57% BDP-a. Vraćamo kredite koje su uzeli drugi, pre nas i imamo finansijsku stabilnost, a potvrda tome su upravo veliki međunarodni investitori koji, zahvaljujući dobrom smeru ekonomske politike, vide u Srbiji povoljan poslovni ambijent.Najnoviji ambijent.Najnoviji podaci nam govore da Srbija raspolaže sa 13,1 milijardi evra deviznih rezervi, od čega zlato predstavlja 14%, što znači da su devizne rezerve dvostruko uvećane u odnosu na 2018. godinu.

zato što omogućuju nova radna mesta, razvoj infrastrukture i mnogo bolji životni standard.Na kraju, sporazumi koji podrazumevaju finansijsku podršku naporima u suzbijanju pandemije Kovid-19 obezbediće još veće ulaganje u zdravstveni sistem Srbije, kako bi se ublažilo i zaustavilo širenje korona virusa. Mi smo danas suočeni sa borbom za javno zdravlje. Jučerašnji podaci od skoro sedam hiljada Kovid pozitivnih, zaista su katastrofalni i svakoga dana neka nova bolnica postaje Kovid bolnica.Zato uvek podsećam, pa evo i sada apelujem na građane, da učinimo zajedno sve kako bi ponovo nastavili da živimo slobodno i bez ograničenja. Preostaje nam da zajedno izdržimo, jer pobedićemo jedino ako budemo pazili jedni na druge. Tuga i strah kada god čujemo koliko je novo obolelih i preminulih, a među kojima su i naše komšije, prijatelji, rodbina, naučila nas je da moramo da poštujemo svaku meru i način koji bi mogao da nas približi kraju, svedoci smo da naša Vlada i predsednik Vučić zaista čine sve kako bi što lakše i bezbolnije prevazišli ovu krizu i nastavili da se razvijamo tako što ćemo zadržati poziciju za koju smo se izborili uz uz velika odricanja.Zato ću u Danu za glasanje podržati sve predložene zakone. Zahvaljujem na pažnji.

**Luka Kebara** Poštovani predsedavajući, uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, uvaženi gospodine ministre finansija, gospodine Siniša Mali, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, pre nego što započnem današnje izlaganje želeo bih da izrazim svoje iskreno žaljenje zbog upokojenja Njgegove svetosti, gospodina Irineja, našeg patrijarha SPC. To je jedan veliki gubitak za našu zemlju.Kao zemlju.Kao što znamo, na današnjoj sednici govorimo o predlozima zakona o sklapanju i potvrđivanju određenih sporazuma između renomiranih međunarodnih institucija, agencija i banaka i Vlade Republike Srbije, naravno na predlog Vlade Republike Srbije. Ovi sporazumi su jako bitni i neophodni kako bi se realizovali neki značajni projekti za naše građane i za našu državu.Projekat hitnog odgovora Republike Srbije na posledice pandemije virusa Kovid-19, njime se predviđa 92 miliona evra za nabavku najmodernije zdravstvene opreme, medicinske opreme, lekova, ali i druge sanitetske opreme, kao i repromaterijala. Ovim zajmom od 92 miliona evra se predviđa i izgradnja dve moderne PCR laboratorije u Univerzitetskom centu u Kragujevcu, ali i Univerzitetskom kliničkom centru u Vojvodini.Takođe, sledeći projekat je projekat finansiranja javnog sektora kao podrške naporima Vlade Republike Srbije da ublaži posledice pandemije virusa Kovid-19. Ovim projektom je predviđen iznos do 200 miliona evra za nabavku najmodernije opreme, vozila i drugih sredstava koja će značiti, pre svega, našim medicinskim radnicima, ali i svim našim građanima. Kada govorim o građanima, ovde prema ovom projektu pre svega se misli na naše građane starije od 65 godina kojima je neophodna neka lekarska

podrazumeva da 28 centralni republičkih institucija, podeljenih u pet kategorija koje se nalaze u Beogradu dobiju novo ruho. Tačnije, njihovi energetski sistemi će se na taj način modernizovati i svakako ovaj program pomaže Srbiji u evrointegracijama, naročito kada je u pitanju pregovaračko poglavlje koje se tiče zaštite životne sredine.Program sredine.Program vodosnabdevanja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je jedan od ključnih projekata. Njima je predviđen iznos u ukupnoj vrednosti od 300 miliona evra, ali moram da napomenem jednu stvar. Znači, 200 miliona evra je iznos zajma, a 100 miliona evra je iz investicija i iz donacija evropskih institucija, što je jasan indikator toga da mi vodimo jednu uspešnu spoljnu politiku, uspešnu ekonomsku politiku. Evropska unija ima poverenja u naše institucije i zato nam donira ovoliki novac.Postoje dva segmenta u ovom programu. Prvi segment se tiče obnove i rekonstrukcije već postojećih sistema za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacije, a drugi se tiče izgradnje novih sistema. Procene su da će blizu dva miliona ljudi u Srbiji u 60 različitih opština imati direktne koristi od ovog projekta. Ponoviću, znači dva miliona ljudi u Srbiji će imati direktne koristi. Ovo je jako važno.Sledeći projekat je projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji, tzv. „Faza 5“, kao i projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene „Faza 2“. Ta dva projekta su u skladu sa ovim sporazumom, odnosno Sporazumom sa nemačkom KfW bankom Frankfurt na Majni. To je jedna eminentna banka koja sarađuje sa našim institucijama. Prema prvom projektu predviđen je iznos zajma do 30 miliona evra, a prema drugom do 20 miliona evra.Šta je ključno kod ova dva projekta? Što se prvog projekta tiče sledeći gradovi će dobiti modernizovane sisteme daljinskog grejanja. To su Beograd, Jagodina, Kragujevac, Leskovac, Negotin, Niš i Pirot. Što se drugog projekta tiče, između 50 i 60 objekata, školskih objekata, objekata socijalne zaštite, sportskih terena kao i objekata koji su namenjeni za primarne primarne zdravstvene usluge, oni će biti u potpunosti rekonstruisani. Tačnije, radi se o konkretnim rekonstrukcijama mokrih čvorova, čvorova, krečenja fasada i postavljanja specijalnih izolacionih i termoizolacionih sistema.Zahvaljujući tom projektu naši mališani će imati priliku, pogotovo ovi iz nerazvijenih, ruralnih područja Srbije da se nesmetano bave sportom im da bezbrižno idu u te nove rekonstruisane škole, naravno po suzbijanju pandemije virusa Kovida – 19.Cilj svih ovih projekata i programa je taj da Vlada ima još snažniji i još brži odgovor na pandemiju virusa Kovid – 19, kako bi ublažila te posledice. Samo ću vas podsetiti da je oko 70 miliona evra namenjeno za izgradnju dve specijalne Kovid bolnice u Kruševcu i u Beogradu, tačnije Batajnici. Takođe, naša Vlada je u prethodnom periodu izgradila i savremeni Klinički centar u Nišu, a taj Klinički centar u Nišu se može meriti sa najznačajnijim ne evropskim, već svetskim kliničkim centrima i bolnicama.Takođe, našim zdravstvenim radnicima je isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 10.000 dinara, a svakako to prati i povećanje plata i penzija za njih.Što se tiče sledećih projekata, želeo bih samo da zaključim da na ovaj način Aleksandar Vučić pokazuje da brine o svim građanima Republike Srbije i da za njega zdravlje građana nema cenu.Takođe, bitno je naglasiti, da su svi ovi sporazumi i projekti omogućeni samo zato što je Srbija uspela da svoje javne finansije izvede na takav tok da mi više nismo u minusu kao nekada, naša ekonomija ne pada.Aleksandar Vučić je sa svojim timom preokrenuo u potpunosti, napravio ogroman zaokret kada je u pitanju srpska ekonomija i srpski privreda. Setimo se samo za vreme vladavine ovih bivših žutih tajkuna od 2000. do 2012. godine, oni su zarad jeftinih političkih poena, zarad sopstvenog, partikularnog, političkog interesa uzimali skupe kredite i povećavali plate i penzije bez ikakvog realnog osnova.Aleksandar Vučić je uradio drugu stvar. Aleksandar Vučić je sproveo snažne, odlučne, čvrste mere fiskalne konsolidacije, kako bi stabilizovao javne finansije. To pokazuje njegovu odgovornost, odgovornost prema svim građanima Republike Srbije. To su tzv. mere štednje, sećamo ih se svi, i te mere nikako nisu išle u korist naše partije. Ali, on je stavio život svih naših građana ispred.

govorimo o tim nekim ekonomskim uspesima, tačnije uspesima naše monetarne i fiskalne politike, želeo bih da se osvrnem ukratko na par ključnih rezultata u proteklih nekoliko godina.Naš

Takođe, Narodna banka Srbije targetira našu inflaciju na nekih 2% već sedam godina zaredom, vrlo uspešno. I naš dinar, stabilan kurs dinara, prati sve to, u iznosu od 117 dinara za jedan evro.Najviši priliv stranih direktnih investicija smo imali proteklih nekoliko godina u iznosu od 3,8 milijardi evra. evra. Smanjenje referentne kamatne stope na 2,25% je omogućilo da se, to je bio impuls, podstrek da se još više razvija kreditna aktivnost među građanima Srbije, a to su krediti za preduzetništvo, za mlade preduzetnike, kao i gotovinski, odnosno potrošački krediti.Razne renomirane finansijske institucije, poput FIČ-a, Mudisa, Standard & Poor's, su nam dale odlične rezultate. One su u najmanju ruku zadržale, ako ne i povećale, jedna je i povećala naš kreditni rejting do nivoa investicionog kreditnog rejtinga, što je odličan pokazatelj u kom smeru teče srpska ekonomija. Ovo je jako bitno napomenuti. To nije rekla naša stranka ili neki naši stručnjaci, ovo su rekle renomirane svetske finansijske kuće, da imamo pozitivne, stabilne, kreditne rejtinge.Naravno, "Džej-Pi Morgan", MMF, IBRD, svi su oni dodatno to potvrdili. A to sve u uslovima usporenog ekonomskog rasta, odnosno privrednog rasta u zoni evra. Sećamo se 2018. godine, imali smo 1,9% rast, a u 2019. To je pad. U SAD u 2018. godini pad sa 2,9% na 2,3% u 2019. godini. Znači, u uslovima usporenog privrednog rasta u Evropi i SAD mi postižemo odlične finansijske rezultate.Što se fiskalne politike tiče, od 2017. godine u budžetu Republike Srbije beležimo po prvi put suficit, a rast javnog duga je zaustavljen. Čak i u ovim uslovima pandemije korona virusa, taj javni dug ne prelazi 60%, što je neka granica prema Mastrihtu, ali i kriterijumima konvergencije Evropske centralne banke. To je jedan od kriterijuma konvergencije. Ako računamo tada neophodno smanjenje penzija u 2014. godini, do 2020. godine su one ukupno povećane u intervalu 13,7 do 19,4%, a plate su konstantno rasle od 2016. do danas, na realnim osnovama, bez ugrožavanja

a minimalna zarada danas iznosi u proseku oko 30 hiljada dinara. E, to je rezultat naše politike.Takođe, mi imamo i rekordno nisku nezaposlenost. U drugom kvartalu, da budem precizan, 2020. godine ona je iznosila 78,3%, a za vreme bivšeg režima, recimo od 2000. do 2012. godine ona je u proseku iznosila aproksimativno 25%, 2012. godine 23,7%. Danas – 7,3%. E, to su sve indikatori uspešne i stabilne fiskalne, ali i monetarne politike.Zahvaljujući postignutim rezultatima, mi ćemo moći da sprovedemo onaj naš plan „Srbija 2025“ i da 2025. godine prosečna plata iznosi 900 evra, a prosečna penzija između 430 i 440 evra.Za kraj, pomenuo bih još jedan bitan rezultat i čestitam gospodinu Siniši Malom i gospođi Jorgovanki Tabaković, jer smo se uspešno vratili na dolarsko tržište hartija od vrednosti i nakon sedam godina pauze mi smo uspeli da izdamo obveznicu sa ciljem da refinansiramo onu infomoznu obveznicu, preskupu obveznicu, užasnu obveznicu iz 2011. godine sa jako ubitačnim stopama prinosa. šest puta veća stopa prinosa. Preko 200 renomiranih stranih direktnih investitora, stranih kompanija, holding kompanija je izrazilo želju da kupi tu našu obveznicu. E, to je odličan pokazatelj naše politike.Prema projekcijama MMF-a u naredne tri godine imaćemo jednu od najviših stopi rasta u Evropi, a sve to u uslovima korona krize koja koja nas je zadesila, nažalost, tokom 2020. godine.Za kraj da zaključim, povećanje minimalne zarade, plate u javnom sektoru, ali i penzije se sprovode na realnim osnovama i u uslovima korona krize, kao i nabavka medicinske opreme, izdvajanja novca za dodatno povećanje plata našim zdravstvenim radnicima, ali i za opremanje kovid bolnica sve na realnim osnovama zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilizaciji javnih finansija iz 2014. godine, a to sve zahvaljujući ideji Aleksandra Vučića, ideji i viziji Aleksandra Vučića koji je u potpunosti preokrenuo negativne ekonomske trendove koji su bili prisutni u Srbiji od 2000. do 2012. godine, kao i naporima naravno guvernerke Narodne banke Srbije, Jorgovanke Tabaković, ministra Siniše Malog i naše premijerke Ane Brnabić svih ovih godina. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima Rajka Matović. Zahvaljujem predsedavajući.Uvaženi ministre, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama se nalazi niz sporazuma kojima se obezbeđuju dodatna sredstva prvenstveno namenjena suzbijanju korona virusa, ali i zelenoj ekonomiji i energetskoj efikasnosti.Ovo

Imamo najbolje rezultate i u okruženju, ali i u Evropi kako u pogledu borbe protiv korona virusa, tako i u ekonomskom rastu, odnosno u ovoj situaciji ekonomskom padu imaćemo najmanji ekonomski pad u Evropi.Sve ovo je rezultat stabilnih finansija i teških ekonomskih reformi koje je započeo 2014. godine Aleksandar Vučić, a vlade nakon toga ih i realizovale, kao i dobroj spoljnoj politici predsednika države.Kao što sam navela, čak dva sporazuma se tiču hitnog odgovora Republike Srbije na bolest Kovid 19. Videli smo nadljudske napore koje su i predsednik i Vlada Republike Srbije uložili kako bi obezbedili svu neophodnu opremu za borbu protiv korona virusa, ali i celog zdravstvenog sistema koji se trudio da sačuva svaki život. U trenutku kada se ceo svet grabio za medicinsku opremu uspeli smo da obezbedimo dovoljan broj respiratora, svu neophodnu medicinsku i zaštitnu opremu, lekove i sve ono što je bilo potrebno da naš zdravstveni sistem adekvatno odreaguje, a naš zdravstveni sistem je pokazao da imamo najbolje lekare, najbolje sestre, najstručniji kadar koji se svakim danom bori za svakoga od nas i na tome smo im neizmerno zahvalni.U narednom periodu jačaćemo naše kapacitete u borbi protiv korona virusa. Biće završena izgradnja dve nove bolnice, uspostavićemo dve nove laboratorije, renovirati i opremiti mnoge domove zdravlja i bolnice, ali ulagaćemo i u obuku zdravstvenog kadra, jer ulaganje u znanje je najveća investicija.

Poražavajuća je činjenica da u 21. veku ljudi nemaju gradsku pijaću vodu, ali i činjenica kako se ophodimo prema otpadnim vodama. Sve je to u programu i u skladu sa programom „Srbija 2020-2025“. I nismo mogli preko noći da popravimo sve ono što su neki iza nas uništavali decenijama, ali sprovodeći program „Srbija 2020-2025“ trudićemo se da svakom građaninu obezbedimo bolji standard, standard života dostojnog u 21. veku.Veoma veku.Veoma je bitno da se novac povlači programski i u etapama. Podsetiću samo koliko je novca vraćeno u fondove, jer oni pre nas koji nas sada kritikuju nisu bili sposobni da utroše novac koji im je bio obezbeđen po projektima. Razliku između njih i nas jasno su nam rekli građani na izborima. I upravo zbog svih građana i onih koji su nam ukazali poverenje, ali i onih koji nisu trudićemo se da svakim narednim danom radimo još bolje i još odgovornije. Hvala. Zahvaljujem.Narodni poslanik Nemanja Joksimović. Izvolite.

došla u fazu kada možemo da se okrenemo temi zaštite životne sredine i ekološkom razvoju.Kvalitet životne sredine jedno je od važnih pitanja kada govorimo o kvalitetu života naših građana i jedan od prioriteta ove Vlade, što ja apsolutno podržavam. Zbog toga ću se ovom prilikom osvrnuti na predlog zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije koji se odnosi na izgradnju sistema za vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, iako smatram da su i ostali predloženi sporazumi jako važni za našu zemlju.Kada govorimo o ovom sporazumu, važno je istaći da sektor voda za piće i sektor otpadnih voda zahtevaju velika finansijska sredstva koja se mere u milijardama evra, pa je zbog toga apsolutno jasno što je neophodna saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama poput Banke za razvoj Saveta Evrope. Realizacijom ovog programa čija je ukupna investiciona vrednost oko 300 miliona evra biti unapređena vodovodna mreža u oko 60 opština u Srbiji, čime će blizu dva miliona građana imati direktnu korist.Takođe, korist.Takođe, biće izgrađeno i nekoliko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što će znatno uticati na sprečavanje zagađenja naših reka, što je takođe veoma važno. Isto tako treba istaći i da su projekti koji će biti pokriveni ovim zajmom deo programa Srbija 20-25 koji su predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić predstavili u decembru 2019. godine i što jasno pokazuje da stoje iza postavljenih ciljeva i vredno rade na njihovom ostvarivanju.Kao član Odbora za evropske integracije i kao neko ko podržava proces evropskih integracija Srbije, želim da istaknem i da će deo sredstava za ovaj program biti obezbeđen iz bespovratnih sredstava Evropske unije i to u iznosu od 40 miliona evra. Kada o tome govorim moram da napomenem da je Evropska unija do sada donirala velika sredstva u oblasti životne sredine i da će njena podrška u toj oblasti samo nastaviti da raste pogotovu imajući u vidu „zeleni dogovor“ inicijativu koju je početkom ove godine usvojila Evropska komisija i čiji je cilj između ostalog, zdrava životna sredina i održivi razvoj.S

kraju želim da istaknem da je potpisivanjem ovog sporazuma Vlada Republike Srbije još jednom jasno pokazala da čvrsto stoji na svom evropskom putu i da ubrzanim korakom kreće u rešavanje bitnih i važnih pitanja iz jednog od najzahtevnijih pregovaračkih poglavlja, Poglavlja – 27.Zbog toga ću u danu za glasanje podržati ovaj, ali i sve predložene sporazume, jer su svi oni veoma važni za razvoj naše zemlje. Hvala.

sporazuma. Naravno da neću govoriti o svakom pojedinačno, ali ću poentirati.Cifra o kojoj se radi je 700 miliona evra, što će za Republiku Srbiju imati ogroman značaj, pre svega revitaliziraćemo privredu. Zatim, tu je infrastruktura, pomoći ćemo lokalnim samoupravama. Ono što je najvažnije i o čemu ćemo najviše danas govoriti jeste borba protiv Kovida 19, te pošasti koja je najgora od 1945. godine.Dodala postoji još jedna godina koja nam je obeležila život, a to je bila 1999. godina, kada smo bili bombardovani ničim izazvani, kada je poginulo mnogo ljudi, kada je bio veliki pogrom nad Srbima iz naše predivne Pokrajine KiM, kada je prebeglo 200.000 ljudi u matičnu Srbiju. Sramota bilo, ne ponovilo se.Što se Kovida tiče, imamo borbu sa neprijateljem koga ne vidimo. Užasno, strašno. Kada se setim naših lekara, bravo za naše lekare. Kada skinu skafandere kako izgledaju, nije mi dobro. Zašto ne bismo bili odgovorni, zašto ne nosimo maske? Zašto ne nosimo rukavice, zašto nismo odgovorni prema sebi i drugima? Možda je neko zaražen od nas danas Budite korektni, ajde jednom da se ujedinimo protiv zajedničkog neprijatelja, a to je Kovid 19. Juče je bilo zaraženo 7.000 ljudi, umrlo je 38 ljudi. Ljudi, uozbiljite se. Ovo je opaka bolest. Dok ne dođu vakcine, moramo se ponašati odgovorno, odgovorno i samo odgovorno.Što se tiče ovog zajma iz međunarodnih fondova i banki, pre svega jedna količina zajma iznosi 200 miliona evra i utrošiće se. Kompletan projekat iznosi 222 miliona, Republika Srbija će dati 22 miliona, ostatak ide da je Banka za razvoj Saveta Evrope. Naravno da ćemo potrošiti sve

kupovaćemo sve što je neophodno, samo da bi u Srbiji bilo što manje žrtava.Tako radi odgovorna država. Upravo noćas u deset sati je naš predsednik išao da vidi izgradnju bolnice u Batajnici, čiji je kapacitet 930 mesta. Od toga 250 će biti intenzivne nege. nova bolnica u Kruševcu, 500 mesta, 150 za intenzivnu negu. Otvaraju se sve moguće bolnice. Danas čujem da će rekonstruktivna i plastična hirurgija biti ponovo kao Kovid centar. Hajde da budemo odgovorni, jer nemamo ljudi gde više da se lečimo. Ostalo je još VMA i Urgentni centar. Uozbiljimo se.Kada smo kod zdravstva, ja zaista ne mogu, a da ne spomenem kakvo nam je bilo zdravstvo 2012. godine, pa onda 2014. godine, katastrofa. Zdravstveno potrošački indeks je merio, 35 zemalja je bilo u igri, mi smo bili na poslednjem mestu što se tiče usluga, higijene, svega, danas smo na 18 mestu, a šta to znači, da ulažemo u zdravstvo, da smo mnogo toga napravili, napravili smo Klinički centar u Nišu koji je jedan od najsavremenijih

banju.Napravili smo projekat za novi klinički centar koji će se graditi u Kragujevcu, napravili smo novi projekat za klinički centar novi koji će se graditi u Novom Sadu. Renoviramo širom Republike Srbije bolnice, domove zdravlja. Upravo se renoviraju domovi zdravlja i bolnica u Pirotu, ali i u Kikindi, u Ćupriji, svuda, na svakom mestu.Tako radi odgovorna vlast. Molim sve građane Republike Srbije da budu odgovorni zbog naše dece. Deca su naša budućnost i kada smo kod dece, molim vas ljudi, prestanite da vređate našu decu. Deca su anđeli, deca su naša budućnost i prestanite više da se ponašate tako. Hvala na pažnji.

Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, cenjeni ministre, dame i gospodo, setom zakona koji se nalaze na dnevnom redu današnjeg zasedanja Narodne skupštine na najbolji i na nedvosmislen način dokazuje se da Republika Srbija nastavlja uspešnu borbu sa ovom svetskom nemani koja se dodatno razgoropadila i koja je ušla u sve pore državnog i društvenog sistema, ali dokazuje nam se da i u takvoj delikatnoj teškoj situaciji Republika Srbija nastavlja da ulaže, da napreduje i da jača konkretno ovim zakonima i ovim sporazumima u oblast zaštite zdravlja i zaštite životne sredine, konkretno ulažući sredstva u rekonstrukciju i u edukaciju sistema zdravstvene zaštite, a isto tako i u vodosnabdevanje, prečišćavanje otpadnih voda, kanalizaciju i sistem digitalnog grejanja, gde se kao krajnji korisnici javljaju svi građani Republike Srbije kojima će ovo biti na dobrobit.Prvim zakonom pruža se podrška zdravstvenom sistemu da izdrži i da nastavi borbu sa pandemijom Kovid-19 obezbeđuju se sredstva za obnavljanje, adaptaciju, rekonstrukciju određenih bolnica, izgradnju kovid laboratorija, ali i nabavku svih aparata, opreme i svega onoga što je neophodno za dalje zaustavljanje zaustavljanje širenja ove pandemije i nadamo se, naravno, konačne pobede nad ovom pošasti.Međutim, ovo ulaganje ne odnosi se samo na borbu protiv pandemije koja će, naravno, nekada proći. Odnosi se na nešto što će ostati našim budućim pokolenjima, generacijama i budućnosti koja dolazi. Još 2014. godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tada predsednik Vlade, uočio je probleme i nedostatak sredstava u sistemu zdravstvene zaštite i najavio projekat ulaganja jedne milijarde evra u zdravstvo.Zbog građana Republike Srbije, podsetićemo se samo na nekoliko segmenata koji su na najbolji mogući način opisali stanje u zdravstvenom sistemu Republike Srbije do momenta preuzimanja odgovornosti za vršenje vlasti od strane SNS.Dakle, te 2012. godine u Evropskom parlamentu u Briselu predstavljena je lista evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koja rangira evropske države po kvalitetu pružanja zdravstvene usluge. Republika Srbija, nažalost, u tom vremenskom periodu zauzela je na toj listi poslednje 35 mesto, osvojivši samo 451 poen od minimalno 333, a maksimalno 1.000 poena. Te 2012. godine, Srbija je izdvajala veoma mali procenat izuzetno niskog bruto društvenog proizvoda za zdravstvo po glavi stanovništva, čime je bila svrstana, takođe, u zemlje koje se nažalost rangiraju među poslednjima u Evropi.Dugovanja za neplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje iznosila su neverovatnih 840 miliona evra. Te 2012. godine, dugovanja zdravstvenih ustanova bila su oko 300 miliona evra. Država Srbija u tom periodu godišnje je izdvajala, verovali ili ne, pet milijardi dinara za 13.600 fantomski zaposlenih ljudi za koje se ne zna ni ko su ni šta su uradili, ni kakvu su uslugu pružali, ni kakav je bio kvalitet usluge, jer prosto nisu imali ni ugovor sa Republičkim zdravstvenim osiguranjem. Dakle, pet milijardi dinara godišnje.Takođe, te 2012. godine na teret zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji nije bio ni jedan jedini lek za retke bolesti. Tako bih mogao sada do kraja vremena vremena koje je predviđeno za današnju raspravu da govorimo o tome šta nije valjalo i kako je radila prošla vlast, a sada Tviter opozicija. Sve ovo svedoči zaista o jednoj velikoj zapuštenosti zdravstvenog sistema, lopovluku, nebrigi, nemaru, osim za sopstvene džepove.Inače, sve ove podatke koje sam naveo i mnoge druge izjavio je tadašnji ministar zdravlja dr Zoran Stanković, a u Vladi Mirka Cvetkovića. Danas Republika Srbija ulaže preko 10% BDP po glavi stanovnika u zdravstvo, a podsetimo se samo kratko planova i onoga što je konkretno urađeno. Pa, tako će u Klinički centar Srbije Republika Srbija uložiti oko 150 miliona evra, u Klinički centar Vojvodine 54 miliona evra, Klinički centar u Kragujevcu 43 miliona evra, naravno, sa svom pratećom opremom,

Treba podsetiti da je Republika Srbija i potpisnik ugovora o energetskoj zajednici, gde je jedan od zahteva i obaveza renoviranje javnih zgrada centralne vlasti, kako bi se ispunili neophodni uslovi u pogledu energetskih svojstava, a sa ciljem smanjenja gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, davanja doprinosa naše zemlje ublažavanju klimatskih promena, naravno velikih ušteda energije i postojanja estetskih manifesta nakon ovih rekonstrukcija.Sporazumom o vodosnabdevanju i postrojenjima za preradu otpadnih voda omogućujemo da dobijena sredstva upotrebimo u projekat obnove i rekonstrukcije vodovodne mreže u preko 60 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, gde će direktnu korist osetiti preko dva miliona ljudi. Dakle, dva miliona građana Republike Srbije koristiće i piće kvalitetniju i bolju vodu.Takođe, ne znam da li su građani Srbije upoznati, da li su svesni da se sada otpadna voda koja iz njihovih domaćinstava, iz određenih obrazovnih, zdravstvenih ustanova, ugostiteljskih objekata, koja je neretko pomešana sa industrijskom vodom koja sadrži brojne čestice i supstance, praktično da sva ta otpadna voda odlazi u naše vodotokove, odnosno naše reke, jezera, kanale. Upravo ovim ulaganjem ova otpadna voda završiće u postrojenjima za preradu, gde će ona kao ekološki čista i ispravna završiti u vodoprijemnicima. Na taj način sprečiće se ekološke katastrofe u našim rekama, jezerima, našim kanalima i, normalno, zaštiti će se životna sredina.Isto tako, ovim sporazumom obezbedićemo sredstva za izgradnju i rekonstrukciju, obnovu kanalizacione mreže u Srbiji, gde je, po rečima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predviđeno da svaki grad, svaka opština, svako selo, svako domaćinstvo u Srbiji bude priključeno na kanalizacionu mrežu. Sada negde oko dva miliona stanovnika svoje otpadne vode šalje u septičke jame.

tako i za kompletno stanovništvo, ali i životnu sredinu. Svako snabdevanje energijom koje je održivo, efikasno i pouzdano apsolutno je poželjno.Ovim sporazumom sprovešće se izgradnja, rekonstrukcija ili zamena postrojenja za proizvodnju toplotne energije, mreže, savremenih SKADA automatskih sistema, kotlarnica, podstanica itd, a tu privilegiju u ovom u ovom krugu ili u ovoj grupi imaće Beograd, Jagodina, Kragujevac, Leskovac, Negotin, Niš i Pirot.Zaista je fascinantno da, i pored ogromnih problema koji su izazvani pandemijom korona virusa u celom svetu, gde najveći broj zemalja praktično stoji čekajući da vidi rasplet, naša zemlja Republika Srbija nastavlja da ulaže, da jača, da napreduje. Dokle je to tako, imaćete bezrezervnu podršku, ako ne svih, onda najvećeg broja poslanika. Zahvaljujem.

na dnevnom redu današnje sednice je nekoliko veoma važnih predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i relevantnih finansijskih institucija. Radi se o finansiranju značajnih projekata za našu zemlju, čijom će se realizacijom stvoriti povoljna klima za nove investicije, otvaranje novih radnih mesta i poboljšanje životnog standarda stanovništva.Pored

za finansiranje javnog sektora pri podršci naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije Kovida-19, koji su veoma važni i neophodno je njihovo usvajanje, kako bi se naša država što bezbolnije izborila sa posledicama pandemije koja traje još od marta meseca, punih devet meseci, koja i dalje hara i crpi resurse za njeno suzbijanje. Vlada Republike Srbije činila je, ulaže i čini maksimalne napore u borbi sa Kovidom-19, kako bi se što bolje očuvalo zdravlje nacije i izgubilo što manje ljudskih života.U daljem izlaganju osvrnuću se na dva veoma važna predloga zakona o potvrđivanju sporazuma za projekte izgradnje postrojenja za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda, kao i o projektima energetske efikasnosti u javnim zgradama druge faze.Naime, važno je istaći da se početkom 21. veka naglo kod ljudi počela razvijati svest o važnosti i očuvanju životne sredine i vode. Taj proces traje i sve više dobija na značaju. Ubrzani rast i razvoj gradova i naselja,

Kako bi se taj problem rešio, pristupilo se razvoju adekvatnih metoda prečišćavanja otpadnih voda.Da bismo i mi kao društvo sačuvali značajne resurse u vodi koje naša zemlja ima, neophodno je odgovorno pristupiti rešavanju vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Iz navedenih razloga, važno je doneti zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za delimično finansiranje vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope.Struktura ovog programa i projekta sastoji se iz dve komponente. Prva komponenta obuhvata delimično finansiranje za unapređenje sistema vodosnabdevanja u oko 60 opština u zemlji. Unapređenje se sastoji iz prioritetnih mera čiji je prevashodni cilj zaštita kvaliteta vode usled ugroženosti od klimatskih promena i opšteg zagađenja. Druga komponenta projekta obuhvata delimično finansiranje izgradnje novih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sanitarnih mreža u nekoliko gradova u zemlji. Navedenim projektom važno je istaći da će biti obuhvaćeno oko dva miliona stanovnika koji žive u 60 gradova i opština širom zemlje.Okvirni sporazum o zajmu između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope za ovaj projekat vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda potpisan je u Beogradu februara 2020. godine pod veoma povoljnim uslovima, fiksnom kamatnom stopom, maksimalnim rokom otplate do 20 godina i mogućnošću korišćenja grejs perioda do pet godina.Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za energetsku efikasnost zgrada u objektima javne namene, druga faza, veoma je važno reći da će zajam u celosti biti prenet izabranim jedinicama lokalne samouprave i koristiće se isključivo za finansiranje podsticaja energetske efikasnosti u navedenim objektima koje se i finansiraju ovim zajmom. Zajam će se otplaćivati sa maksimalnim rokom do 15 godina, sa mogućnošću grejs perioda do pet godina i veoma povoljnom fiksnom kamatnom stopom od 0,9% na godišnjem nivou. Nemačka vlada je za navedenu namenu opredelila zajam od 20 miliona evra, sa subvencionisanom kamatnom stopom, što je važno reći, a i bespovratan deo sredstava od 1,5 miliona evra za tehničku pomoć.Povoljnosti zajma Nemačke razvojne banke važno je istaći jer je korišćenje energije predmet suštinskih reformi koje sprovodi Vlada Republike Srbije, imajući u vidu da je intenzitet korišćenja električne energije u našoj zemlji među najvišim u zemljama Evrope. Najveći deo potrošnje električne energije kod nas je upravo u sektoru zadrugarstva, gde učešće u upotrebi ukupne količine energije ide do čak 45%. Potreba za investicionim ulaganjima iz oblasti energetske efikasnosti posebno je izražena kod objekata javne namene usled starosti gradnje i metoda koje do sada nisu obuhvatale energetsku efikasnost. Projektom će biti obuhvaćeno oko 60 objekata javne namene iz oblasti i u sektorima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta u odabranim jedinicama lokalne samouprave.Zbog i svega što obrađuju predlozi sporazuma i zakona o potvrđivanju sporazuma, u danu za glasanje poslanici Srpske narodne partije glasaće i podržati kompletan set zakona današnje sednice. Hvala. Zahvaljujem.Informacija za poslaničku grupu, preostalo vreme za raspravu je nešto preko 60 minuta.Sledeći prijavljeni je Nebojša Bakarec. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice poslanice, poštovani građani, govoriću o tačkama 6. i 7, o ova dva sporazuma o zajmu koji predviđaju zajam od 314 miliona evra.Da se ne bih ponavljao, ali zato ću izneti ovo, da građani znaju i da čuju kakve se fantastične stvari nabavljaju finansijama iz ova dva zajma. Dakle, dve PCR nove laboratorije, jedna je u Novom Sadu, a druga u Kragujevcu, čak 35 aparata za kompjutersku tomografiju, to su ogromni aparati, 167 rentgena, 100 vozila hitne pomoći, 1.900 monitora za vitalne funkcije, 1.900 specijalnih postelja, 25 specijalnih epidemijskih vozila i ukupno opreme zaštitne za 34.000.000 evra. Jednostavno, ciljevi oba ova sporazuma su jačanje zdravstvenog sistema, podrška zdravstvenom sistemu i naravno kupovina farmaceutskih i medicinskih proizvoda. Ova dva predloga zakona su deo plemenitih i nadljudskih napora države u borbi protiv epidemije.Međutim, sada ću reći nešto o onome sa čime se suočava i ministar Mali i cela Vlada i cela država. Znači, ovde smo videli plemenite napore, vidimo u ove dve tačke. A sa čim smo suočeni? suočeni? Osam meseci, 24 medija 24 sata svakoga dana tokom osam meseci napadaju državne mere. Da vidimo i sa čim smo to suočeni. Znači, sa druge strane imamo agresivnu manjinu kovidiota, to inače nije uvredljiva reč, koja ulaže, sa ove druge strane videli smo nadljudske napore u borbi protiv epidemije, a kovidioti ulažu neljudske napore da se dokažu kao peta kolona virusa korona. Mi znamo, krize, ratovi, epidemije izvlače iz ljudi i ono najbolje i ono najgore.Dakle, ono najbolje pokazuju svi oni koji se složno bore protiv ove pošasti i njima dugujemo najdublju zahvalnost. Nas koji se borimo na ovaj način protiv pošasti, naravno, predvodi predsednik Vučić. One druge, ono najgore u čoveku, iskazuje mala ali opasna i moćna grupa ljudi i tu grupu predvodi, naravno, tajkun Dragan Đilas. Znači, oni su zaraženi, osim što su peta kolona virusa korona, ova mala ali opasna grupa je zaražena jednim metaforičnim virusom besnila koji je mnogo zarazniji i opasniji od virusa korona. Oni vode specijalni rat protiv Srbije. Znači, Đilasova stranka, Jeremićeva stranka, Obradovićeva i podršku imaju i u klasteru medija.Zamolio bih kolege socijaliste, ovo je već pedeset peti put, možete li Hvala vam. Izvinjavam se.Dakle, 24 medija, to je klaster medija, podržavaju borbu kovidiota protiv ove države, to je jako teška borba koju vodimo protiv njih.Dakle Znači, specijalni rat podrazumeva širenje lažnih vesti i sabotiranje svih mera države. To smo svedoci ovih osam meseci. Ali, moramo znati da ova manjina postoji, moramo ih tolerisati i građani to moraju da znaju, jer mi smo i tolerantni i pomirljivi. Samo primer, a inače oni traže čas najoštrije mere, a kada je bio početak epidemije tražili su najblaže mere. Sve suprotno od onoga što radi država. Kao primer daću vam prošlonedeljni zahtev Dragana Đilasa, zaboga da se uvedu najoštrije mere.Pazite, gospodin Đilas smatra da građani jako slabo pamte. U martu i aprilu je predlagao najblaže moguće mere, a tada su bile potrebne najoštrije mere jer smo se tek susreli sa epidemijom, bili smo potpuno neadaptirani. Svaka ličnost podrazumeva nekakav sklad u onome što misli, što govori i što radi. Kako idu ti procesi kod Dragana Đilasa? Šta su intimne misli Dragana Đilasa? Đilas misli briga me i za građane i za koronu, imam 619 miliona evra.Šta Đilas govori? Tražim najoštrije mere? A šta Đilas u stvarnosti radi? On kaže – Miloše širi zarazu. To je njegov funkcioner iz Lazarevca, vlasnik noćnog kluba koji po njegovom nalogu dupke krcato puni svoj klub i ljudi tamo bez maski se zaražavaju, mladost ove Srbije. Tako radi Dragan Đilas. Đilas. To je potpuna maloumnost. Istog dana kada su pušteni snimci iz noćnog kluba funkcionera Dragana Đilasa, Dragan Đilas traži najoštrije mere. To je potpuna maloumnost i epsko licemerje.Sada nešto malo lepše. Naučili smo da su kolektivna prava važnija od individualnih. Zaraza istovremeno i spojila i razjedinila planetu. Pred pošašću naše pređašnje želje i pohlepe deluju sasvim prizemno i prozaično. koliko je dragoceno vreme koje provodimo sa bližnjima, stekli smo bolje higijenske navike, disciplinovaniji smo i naučili smo da pacijente spašavaju lekari i medicinske sestre, higijeničari, a ne tajkuni i lopovi. Lekari, medicinske sestre i higijeničari su deset puta, sto puta važniji od svih selebritija i vipovaca zajedno.Mislim kovidiota ima širom sveta. Njihovi glupi izgovori su otprilike jednaki svuda, ali jedino u Srbiji imamo ovako jaku petu kolonu virusa korona tzv. koronaše ili korona koaliciju. Jedino u Srbiji su koronaši oteli aplauz lekarima herojima, a jedino u Srbiju često nagrđivanu da je pakao je u martu nagrnulo pola miliona ljudi iz onog tzv. evroraja od navodne maćehe Srbija postade majka što je uvek i bila. I u Srbiji smo zajedno naučili, podstaknuti Vučićevim liderstvom da mislimo i živimo pozitivno.Znači, ponovo su u nama probuđena ona gotovo zaboravljena osećanja zahvalnosti prema onima u prvim redovima, saosećanje prema napaćenima, divljenje prema onima koji rešavaju probleme i nesebičnost kojom podržavamo jedni druge. Vlast upravlja našom zemljom sa saosećanjem, susretljivošću, pravednošću i ljudskom toplinom baš onako kako je bilo i u martu za vreme vanrednog stanja kada smo svi bili pritisnuti nesrećom.Pozdravljam uzimanje ova dva zajma. Oni će doprineti da Srbija prebrodi period do pojave vakcine. Živela Srbija. Hvala vam. Izvolite. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem poštovani predsedavajući i uvaženi ministre, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije.Pred nama se danas nalazi set finansijskih sporazuma koji su značajni sa dva aspekta i apsolutno u skladu sa planom i programom koji je promovisao naš predsednik Aleksandar Vučić i planom i programom koji se pridržava i koje promoviše Vlada Republike Srbije.Prvi cilj, to je zaštita života i zdravlja svakog građanina Republike Srbije, starih, sredovečnih, mladih i dece u borbi protiv kovida 19 koji je pandemija i koji je zahvatio čitav svet.Drugi svet.Drugi značajni cilj, to je dalji ekonomski razvoj Republike Srbije kroz izgradnju infrastrukturnih projekata koji su i te kako pokretač i zamajac ekonomskog napretka Srbije, a to znači omogući će više radnih mesta, bolji kvalitet života svakom građaninu Republike Srbije i naravno ono što je najznačajnije smanjivanje siromaštva.Fokusiraću se na zajam koji se odnosi na zajam između Republike Srbijei Međunarodne banke za obnovu i razvoj kao hitan odgovor na kovid, na posledice pandemije Kovida-19. Taj zajam je u iznosu od 92 miliona evra sa rokom otplate od 12 godina i tri godine sa rokom počeka. Ono što takođe moram da naglasim, a što se tiče ovog zajma, to je da je zajam potpisan u maju mesecu, ali da se iznos od 36 miliona evra odnosi na retro aktivno finansiranje što znači da će moći da se koristi za sva ona nabavljena sredstva koja su se nabavila od 1. marta, a u cilju jačanja zdravstvenog sistema.Ovaj zajam ima za cilj pre svega jačanje zdravstvenog sistema kroz jačanje bolničkih kapaciteta, kroz obuke, ali naravno i kroz zaštitu zdravlja svakog pacijenta ali ovaj zajam ima za cilj i niz preventivnih aktivnosti koje treba da se preduzmu u cilju socijalnog distanciranja, u cilju nošenja maski, u cilju donošenja adekvatnih zakona,

koje može da proizvede pandemija Kovid -19. Naročito podizanje svesti se stavlja poseban akcenat na posebno osetljive i ranjive grupe, a to su korisnice ženskih sigurnih kuća, zatvorenici, i tako dalje, odgovorno, hrabro, blagovremeno i adekvatno ponašaju, da daju odgovor na sve potrebe građana, idu korak ispred i svaka mera koja je doneta apsolutno jeste u skladu sa očuvanjem zdravlja našeg stanovništva.Da li se još igde u Evropi gradi kovid bolnice kao što se grade u Republici Srbiji? Dve potpuno nove, na Batajnici i kovid bolnica u Kruševcu. Najmodernije, po najmodernijim svetskim standardima, a jednog dana kada prođe ova epidemija, se, imaće drugu namenu i naravno koristiće za očuvanje zdravlja stanovništva od drugih bolesti.Naravno, bolesti.Naravno, moram da napomenem da su ovi sporazumi i te kako značajni i sa aspekta daljeg razvoja zelene ekonomije, ali i sa aspekta daljeg jačanja energetskog sistema. Moram da naglasim da bez obzira na pandemiju na pandemiju koja je zadesila čitav svet, a Srbija je naravno sastavni deo čitavog sveta i kod nas je pandemija uzela veliki mah, mah, moram da naglasim da predsednik Republike i Vlada Republike Srbije rade na svim frontovima kako bi jačali sve segmente našeg društva u interesu zaštite najboljeg interesa naših građana, a pre svega svi ti segmenti odnose se na dalje jačanje ekonomije koja je temelj i baza svake države.Osvrnuću se na žute tajkune, lopove i pljačkaše oličene u liku i delu Dragana Đilasa, doduše samo Naime, njihovo osnovno sredstvo delovanja u komunikaciji sa javnošću je laž, laž i samo laž. Plasiranje laži i manipulacije su njihovo sredstvo u obraćanju i građanima i naravno onima koji danas vrše odgovorno vlast, polazeći od predsednika Republike i Vlade.Naime, oni su pre par dana pokušali da plasiraju vest u ovoj borbi sa kovidom da Srbija ne daje dovoljno za lečenje dece u inostranstvu. To ne da je netačno, nego apsolutno je lažno. Lažno je i navešću, naravno, podatke.U periodu od 2014. godine do 2018. godine na lečenje u inostranstvo upućeno je 4.200 građana Republike Srbije, od toga 3.305 dece. Za to je Republika Srbija izdvojila U vreme vršenja njihove vlasti, od 2009. godine u inostranstvo je upućeno 1.492 građanina, od toga 509 dece i za to su izdvojena sredstva od 1,5 milijarde

kao što je rekao moj kolega profesor Atlagić, gle čuda, o deci pričaju oni koji su opljačkali decu ometenu u razvoju za 150 miliona kroz dvorac „Heterlend“. O deci pričaju oni koji su opljačkali decu uzurpirajući najelitniji deo Beograda, Košutnjak, za izgradnju kuće "Velikog brata“ u kome je Dragan Đilas ostvario milione trgujući televizijskim sekundama. O deci pričaju oni u čije vreme je Univerzitetska dečija klinika u fazi kada je otpadala fasada. Sva sreća, nije bilo povređenih.Inače, Univerzitetska dečija klinika je jedna od najstarijih klinika na Balkanu. Sa radom je počela 1925. godine i, naravno, opremljena je potpuno, rekonstruisana i stavljena u funkciju zarad interesa bolesne dece.Poslanička grupa Aleksandar Vučić - Za našu decu, nema Za našu decu, nema dileme, glasaće za život i ekonomski napredak Srbije. Zahvaljujem.

koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, za razliku od prethodnih govora, ja ću svoje današnje izlaganje početi drugačije i nadam se da predsedavajući neće imati ništa datum nekom predstavlja rođendan, možda je važan iz nekog drugog ugla, ali današnji dan predstavlja Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama.Kao neko ko se u proteklom periodu čvrsto zalagao za prava žena i za iskorenjivanje ove pošasti koja defakto postoji u našem društvu, postoji u svakom društvu, osećam potrebu da se danas obratim ženama koje nas gledaju, koje će slušati možda ovaj prenos i da im poručim da nisu same, da nikako ne trpe nasilje i da to nasilje prijave, jer na taj način učiniće da nasilnik dobije zasluženu kaznu, a pre svega zaštitiće svoj život i sačuvaće svoj život.Nasilje nije samo fizičko nasilje. Nasilje je i kad vam neko preti, kad vas neko vređa, kad vas neko maltretira i na psihičkom planu. Molim vas da nikada ne budete neme kada tako nešto doživljavate.Ovo mesto je posebno bitno da se sa ovog mesta tako nešto spomene iz prostog razloga što je doskorašnja predsednica Skupštine gospođa Maja Gojković, jako dugo trpela i fizičko nasilje i verbalno, zato što su pojedine koleginice iz ovog saziva bile žrtve različitih vrsta nasilja i sve to samo zato što, jel te, ne misle kao Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i samo zato što misle svojom glavom ili rade posao onako kako se to njima ne dopada.Nisu žrtve bile samo žene koje pripadaju SNS. Podsetiću vas Podsetiću vas da su nasilje trpele i novinarke, od prebijene Goce Uzelac, Mare Dragović, od Ivane Vučićević sa „Studija B“, od Barbare Životić, više se ne mogu setiti ni ko je sve prošao kroz njihovog toplog zeca, gde su najpogrdnijim imenima nazivane, okarakterisane, da ne govorim i da su pojedine voditeljke samo zbog profesionalnog obavljanja svog posla dobijale epitete kakvi se ne daju nikada i nigde.Nasilje nigde nije dobrodošlo, za nasilje nigde nema mesta, a posebno nema mesta kada se to nasilje dešava damama. Zato sam morao da počnem ovo izlaganje na ovaj način i hvala vam što ste imali razumevanja.Što se tiče današnjeg dnevnog reda, mislim da svako izlaganje koje se tiče ekonomskog dela plana jako je teško počet bez pohvala na račun Vlade Srbije, ministra gospodina Siniše Malog, ali pre svega na osvrt i na rezultate koje je Vlada Srbije i Republika Srbije postigla od kada je na čelo došao predsednik Aleksandar Vučić.Ovi sporazumi, moje kolege su, istaći ću to ponovo, rekle gotovo sve. Ne bih želeo da se ponavljam i da idemo u krug sa tim hvalospevima, jer i građani su svesni koliko toga je urađeno u prethodnom periodu, koliko se u ovoj teškoj situaciji država ne dobro, odlično nosi sa korona krizom i to se vidi na svakom koraku.Ono što je meni interesantno jesu tri sporazuma. Kratko ću se osvrnuti na njih i samo želim da na taj način sugerišem građanima da politika Srbija 2020-2025, kao i osnovnih šest postulata koje je postavio predsednik Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka pred Vladu Srbije se poštuju i ovo je pokazatelj da se ide u tom smeru.Prvi se tiče borbe za zdravlje svih naših građana i prevazilaženja ove korona krize. To je sporazum koji se potpisuje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Vrednost sporazuma je 92 miliona Nema se tu preterano šta mnogo dodati. Svesni smo u kakvoj smo situaciji. Svesni smo da će te kovid laboratorije, koje su planirane da se finansiraju iz ovih sredstava, učiniti da se naše zdravlje poboljša, da brže izađemo iz ove krize.Katastrofalan je podatak da do današnjeg trenutka imamo sedam i po hiljada zaraženih ljudi. Te brojke se uvećavaju i moramo apelovati na odgovornost pre svega svih naših građana.Država će učiniti koliko može, ali opet je do svih nas. I ovaj sporazum je jako dobar, jer pokazujete da mislite o svim građanima, jer se postavljate u ugao običnog čoveka, koji zna da ako se danas, sutra zarazi, dovešće u opasnost i sebe, ali i svoje najbliže.Što se tiče drugog sporazuma, on se potpisuje sa Bankom za razvoj Saveta Evrope. Tiče se i ublažavanja ove pandemije u iznosu od 200 miliona evra. Fenomenalna stvar. Dakle, za nabavku svih onih potrebnih stvari koje su neophodne za život građana. Ovo je dokaz da kada razmišljate racionalno, kada se vodite interesom građana, donosite i ovakve sporazume i ovakve odluke.Mislim da su moje kolege u prethodnim izlaganjima rekli sve. Ja ne želim da se ponavljam, samo ću apelovati na sve građane da imaju u vidu koliko je bitno svakom čoveku u našoj zemlji da što brže izađemo iz ove krize i sa što manje žrtava, jer je evidentno da gubimo ljude i evidentno je da ovaj virus stvara ogromne probleme svima i da niko nije od njega zaštićen.Što se tiče trećeg sporazuma, koji je meni posebno interesantan, ja sam neko ko dolazi sa opštine Voždovac. Šef sam i odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda i kada slušam moje kolege koji dolaze iz drugih mesta Srbije,žao mi je što mnoge moje kolege misle da je u Beogradu idealna situacija. Nažalost, najgori gradonačelnik u istoriji ostavio nam je takvu pošast da je to neverovatno.Gospodine ministre, vi ste sreću da sednete u fotelju posle Dragana Đilasa, opet i nesreću, jer vam je ostavio praznu kasu i razrušen gotovo Beograd.Moram da priznam da i na opštini Voždovac, za ljude koji ne znaju koja, se prostire od Autokomande do Bubanj potoka, verujte da naša naselja nemaju kanalizaciju sva. Dakle, ljudi kojima je neophodno da dođu do Terazija možda dvadesetak minuta ili pola sata, nemaju kanalizaciju.Tek dolaskom SNS na vlast počelo je to da se menja. Vi ste, ministre, učestovali i u projektima i što se tiče i Ripnja i Zuca i Pinosave, Belog Potoka.

Morate da znate da je prema nekim istraživanjima u Beogradu čak 560 hiljada građana bez kanalizacije.Eto, kako je Dragan Đilas sa svojim režimo DS vodio Beograd i kako su se oni ponašali prema Gradu Beogradu, a to vam je slika i prilika kako bi se danas, sutra, opet ponašali. Dakle, jedino svoj interes, jedino svoji džepovi.Ovo je jako dobro, vi znate da po programu „Srbija 2020/25“ je navedeno da će svaka

diskutovali smo o tome, da smo samo na uštedu onih kamatnih stopa, o čemu ste juče pričali, mogli da uštedimo 500 miliona evra, da su oni bili odgovorniji, da su bolje vodili državu. Danas pričamo o paketima i ovih sedam sporazuma, ukupne su vrednosti negde oko 700 miliona evra, a samo neke firme jednog čoveka Dragana Đilasa su prihodovale 619 miliona evra.Dakle, sve o čemu mi danas pričamo i sve o čemu smo juče pričali je negde približno onome što je Dragan Đilas sebi u transakcijama sa svojim privatnim firmama dok je bio država zaradio.Sa time ću završiti, šef naše poslaničke grupe, gospodin Aleksandar Martinović, na početku se osvrnuo kada već pričamo o milionima, kada već pričamo o sekundama, neverovatno je gde god se petlja sa nekim sekundama reklamnog prostora, spotova, televizija, miliona, uvek nekako stoji Dragan Đilas.Neverovatno je da taj čovek ima toliku maniju sa medijima da mu se sve svodi na to da li će neki mediji kontrolisati ili će pisati kako on želi, ali činjenica da dve televizije „Nova S“ i N1 za 408 spotova

jednu vrstu spota, gde pozivaju na bojkot i jasno govore da samo ako bojkotujete izbore i ako svaki glas koji izađe na te izbore znači glasanje za Aleksandra Vučića, ima jednu tarifu, ako spot SNS, 28 spotova se plati 3,9 miliona dinara, odnosno 139 hiljada dinara po minutu, vidite koliko su ljudi spremni da lažu i obmanjuju.Čisto da bi građani Srbije znali, oni ovu odluku pravdaju time što taj spot za bojkot, zamislite molim vas, nije politička propaganda, a šta je? Da se nije možda reklamirao neki modni brend, neka prodavnica, neki diskont ili se direktno pozivalo na bojkot?Vama poštovani ministre želim puno uspeha, želim da ovi sporazumi budu nastavak i kontinuitet odgovornog vođenja politike koju je trasirao predsednik Aleksandar Vučić, a građanima Srbije želim dobro zdravlje, da se čuvaju, da čuvaju svoje bližnje i da svi zajedno izađemo što bezbednije i što bezbolnije iz ove krize. Hvala vam i živela Srbija. Hvala vama.Reč ima Bratimir Vasiljević. čitajući sporazume koji su danas na dnevnom redu, nose otprilike preko 700 miliona evra i duboko sam ubeđen da će biti upotrebljeni u ono što je građanima Republike Srbije najvažnije, a to je kada je u pitanju kada je u pitanju zdravstvo, kada je u pitanju infrastruktura kao što je kanalizacija, vodovod i postrojenja za prečišćavanje vode, energetska efikasnost i daljinsko grejanje. To je sve ono što će što će građanima Srbije biti od velike pomoći i poboljšanja uslova života u zemlji Srbiji.Ako imamo u vidu kako se vodi država Srbija od 2014. godine do današnjeg dana, potpuno sam siguran da će ova sredstva biti upotrebljena na pravi način kako bi kako bi opravdala svoju potrebu. I kada je u pitanju zdravstvo, znamo kakva nas je pošast snašla, koliko je Vlada Republike Srbije, na čelu sa predsednikom države, uložila napora da što manje bude žrtava, da što više ljudi bude izlečeno, a ne znamo dokle će to trajati.Kada se pominje deficit države Srbije za 2019/2020 godinu, sasvim je normalno i logično jer niko nije mogao da očekuje ovoliku nesreću i nevolju koja je snašla ne samo Srbiju, nego ceo svet, koliko je trebalo obezbediti i lekova i bolnica i svega onoga što je potrebno da bi se građani zbrinuli, da bi što manje žrtava žrtava bilo.Kada je u pitanju infrastruktura i kada je u pitanju vodosnabdevanje, ja moram da se osvrnem, grad Niš ima preko 300 hiljada stanovnika i dan danas nema postrojenje za prečišćavanje vode. Na sreću, EU je odobrila 53 miliona evra za izgradnju postrojenja i nadamo se da će to ubrzano krenuti sa izgradnjom toga, a potrebno je mnogo kilometara kanalizacije, mnogo kilometara vodovodne mreže uraditi, pa će ova sredstva koja su ovim sporazumom namenjena za te namene, a ako imamo u vidu i ako znamo, a znamo dobro da je programom Vlade Republike Srbije i predsednika države do 2025. godine predviđeno da svako naseljeno mesto, tj. svaka kuća dobije kanalizaciju i vodu. Ja u to duboko verujem da će se to i ostvariti.Ja ne bih mogao da se ne osvrnem na ove, kako čujemo, svakodnevne kritike i neopravdane od strane tzv. „opozicije“, tj. od „žutog preduzeća“, koja ne bira sredstva i način kako da se obraća građanima i kako da njihovu politiku koja se sastoji samo u tome da mrze gospodina Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, ja bih rekao i da mrze i zemlju Srbiju, jer jednostavno ne vole ovo što Srbija napreduje i što Srbija svakim danom pokazuje rezultate koji su pravi, koji donose boljitak građanima Srbije.Obzirom

ministra za razvoj nerazvijenih područja, ministra za sport, ministra za turizam i ministra za državnu i lokalnu samoupravu.Kada sam nabrojao ove ministre, imam u vidu sledeće, da gradska opština vidi, spada u red ne razvijenih opština iako je u sastavu grada Niša. Grad Niš je po razvijenosti u drugoj kategoriji, a GO Pantelej je daleko iza toga. Dakle, da bi se GO Pantelej razvijala, potrebno je, pre svega, šansu vidimo u razvoju poljoprivrede i razvoju turizma. Kada je u pitanju razvoj poljoprivrede nekada je na tom području vinogorje imalo površinu od preko 5.400 hektara na teritoriji sela Malča, Donjeg i Gornjeg Matejevca, Kamenice Danas, nažalost, ta površina je ispod 500 hektara. Ima ohrabrenja da sve više mladih ljudi se počinje da bavi tom proizvodnjom i niču novi zasadi, što je ohrabrujuće. Iz tog Iz tog razloga bi bilo dobro da se ministar poljoprivrede na neki način uključi u pomogne GO Pantelej kako bi što pre stala u red razvijenih opština.Kada govorimo o turizmu, imamo u vidu nekoliko mogućnosti koje ne postoje na drugom prostoru, kao što je Poletna staza za paraglajding. Mi smo 2017. godine organizovali Svetski kup u paraglajdingu i prelepa slika je u svet otišla od te organizacije. Dobili smo i organizaciju Evropskog prvenstva, trebalo je da se održi 2020. godine, nažalost, zbog pandemije je odložena, ali svakako će ono biti održano u Srbiji. očekujemo da dobijemo i Evropsko prvenstvo.Zašto kažem paraglajding staza? Zato što ona slovi za jednu od tri najbolje staze na svetu. To su podaci od stručnjaka koji se time bave, jer ruža vetrova koja se pojavljuje na Oreovačkoj steni je retkost, retko bilo gde da je na teritoriji ne samo Srbije nego na teritoriji Evrope.Cerjanska Evrope.Cerjanska pećina je jedan od bisera pećina. Napravljen je put do same Cerjanske pećine, podignut je i Vizitorski centar, ali je potrebno još malo ulaganja kako bi se ona prilagodila za široke mase, jer prosto nije osposobljena, a neispitana je i važi za jedan od bisera u Evropi.Geotermalne vode. Opština Pantelej ima istražno pravo, gde stručnjaci koji se bave ovom oblašću jednostavno tvrde da grad Niš leži na vreloj vodi. Sad zamislite kada bi na dubini od 600 do 700 metara stvarno i pronašli tu vodu, to bi bila revolucija za grad Niš, jer bi maltene ceo Niš i okolina mogli da se greju na tu vodu, jer kažu da je da je ta voda preko 75 stepeni celzijusovih, a da ne pričamo u koje još druge svrhe bi mogla da se koristi pored grejanja.Put Kamenički vis – Kalafat za Svrljig povezao bi tri pećine koje postoje u Svrljigu i Cerjansku pećinu. Sve više turista nam dolazi pa moramo da im ponudimo neki sadržaj, jer će oni doći dva, tri puta, ali ako im ne ponudimo sadržaj, džaba, neće se pojavljivati sledeći put.Verski turizam. Gradska opština Pantelej obiluje sa velikim brojem verskih objekata, crkava, manastira i mislim da spada u red bogatijih u državi, tako da i za to ima potrebe.Na kraju, seoski turizam. Zašto sam ovde nabrojao da je potrebno da i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu? Iz prostog razloga što sam se ja još od ranije, dok sam bio predsednik gradske opštine, borio da se status gradskih opština uredi sistemski, kako kako je to urađeno u gradu Beogradu. Za to sam dobio podršku tadašnjeg ministra, gospođe Ane Brnabić, koja me je ohrabrila i tražila da ne odustanem, pa, evo, i ovom prilikom molim novog ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu da se uključi, da bismo na jedan sistemski način rešili funkcionisanje gradskih opština, jer one postoje preko 16 godina i pokazale su da su opravdale svoje postojanje. To tvrde građani Niša. Zato bi bilo dobro da se to sistemski uredi, da se tačno znaju nadležnosti, da se tačno znaju ovlašćenja i kada to imamo, onda smo izbegli subjektivizam ili volju pojedinca, da bi to moglo dalje da nastavi da funkcioniše.Na kraju, živela Srbija i hvala na pažnji. Zahvaljujem.Narodni poslanik Miloš Banđur za oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.Te dve oblasti imaju ogroman potencijal za ulaganje, štaviše, vape za ulaganjima i svaki dinar plasiran u energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je dobro usmeren, pogotovo ako se radi o sredstvima koja su sa niskim kamatama, sa subvencionisanim kamatama, ako uz ta sredstva postoji i neki garant onoga ko daje kredit, odnosno zajam, i uz, i uz, naravno, grejs period kakav je u ovim sporazumima, pet-šest godina i period otplate od 10 do 15 godine, u zavisnosti koji je sporazum u pitanju. Znači, ako imamo jednu takvu situaciju, sasvim je logično da se ta sredstva uzmu i plasiraju u ove oblasti.Komunalna infrastruktura, ovde mislim na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu pre svega, u mnogim gradovima i mnogim opštinama u Srbiji je u vrlo lošem stanju i mogu da vam navedem primer gradskog vodovoda u Nišu, gde se 40% vode gubi, tj. između količine vode koja se zahvati na izvoru i potisne u sistem kroz cevovod i fakturisane količine vode postoji razlika od 40%, pri čemu su, naravno, nelegalni priključci zanemarljivi, tj. oni učestvuju sa nekim zanemarljivim delom u svemu tome.Postoje veliki gubici vode u vodovodnoj mreži, čak i na magistralnom vodovodu, odnosno magistralnim putevima i potrebna je rekonstrukcija svega toga, tako da ovaj zajam od 200 miliona evra, gde se još 50 pribavlja od Evropske investicione banke i ostatak iz grantova EU i nešto malo lokalne samouprave, pa to ukupno iznosi 300 miliona dinara je nešto što će zaista na pravi način, ja sam potpuno siguran, biti iskorišćeno u opštinama koje ta sredstva budu dobile.Kanalizaciona mreža takođe je u lošem stanju, ali ne samo što je u lošem stanju u jednom delu, ona i nije dovoljno izgrađena, odnosno postoji problem sa prikupljanjem, odvodom i preradom otpadnih voda, tako da to ulaganje u životnu sredinu je je preko potrebno.Kolega Vasiljević je pomenuo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu. Projekat je u toku i tu se radi o IPA projektu, odnosno projektu koji se finansira iz IPA projekta EU, 85% sredstava daje EU, a 15% Republika Srbija. Zaista se radi o jednom gigantskom projektu čija je vrednost 54 miliona evra.Ova dva zakona koji se odnose na ulaganje u energetsku efikasnost u zgrade javne namene i zgrade centralne vlasti su dobra ne samo zato što će posle rekonstrukcije tih objekata biti potrebno manje energije zato što će biti korišćeno manje energije, odnosno ostvariće se energetska ušteda, nego i zato što se time daje i pokazuje primer svim ostalim subjektima i građanima kako treba da se postupa, odnosno daje se dobar primer svima ostalima.Na taj način smo se ponašali i mi u gradu Nišu, tako da smo težili da i škole, osnovne, srednje, dečije vrtiće, zgrade gradske uprave i sve ono što pripada nama, odnosno lokalnoj samoupravi kao njena obaveza da rekonstruišemo, zamenimo fasadu, odnosno popravimo fasadu, zamenimo stolariju ili zamenimo energent, kako bi prosto dali primer celokupnoj zajednici.Kada je u pitanju zakon kojim se potvrđuje KfW zajam u iznosu od 30 miliona evra, moram da se pohvalim da je naš grad jedini, mislim, učestvovao u svim fazama KfW programa od prve do pete. Učestvuje i u ovoj petoj i grad Niš je uspeo gotovo isključivo zahvaljujući sredstvima koje je dobijao kroz KfW programe da zameni kotlove, odnosno energente u gotovo svim toplanama.Tako da danas 93% svih kapaciteta gradske toplane u Nišu je na prirodni gas, a ovim novim zajmom u kojem grad Niš je već dobio četiri miliona evra od ovih 30, planirana je zamena energenta u još jednoj gradskoj toplani. Osim toga mnogo kilometara magistralnih toplovoda u gradu je zamenjeno, tako da smo dobili jedan izuzetno dobar koeficijent prenosa toplotne energije kroz distributivnu mrežu.Izuzetno dobar koeficijent iskorišćenja energenata i u tom smislu grad Niš može da bude primer ostalima u smislu očuvanja životne sredine, 35% stanovništva u gradu koristi daljinsko grejanje za zagrevanje i kažem taj sistem ne zagađuje životnu sredinu. Često smo svedoci da u javnosti postoje prozivanja lokalnih vlasti zbog povremene zagađenosti koja je iznad određene granice, ali u svemu tome najveću odgovornost snose individualna ložišta, odnosno ljudi koriste ugalj, koriste drvo i naravno da sve to kada se sabere i kada svi založe u istom trenutku pređu se odgovarajuće referentne vrednosti i dozvoljene vrednosti zagađenosti.Tako da mislim da je tu rešenje da se se mreža daljinskog grejanja i mreža prirodnog gasa koje treba da budu komplementarne u jednom gradu ponude kao rešenje svima onima koji se nalaze tu negde u blizini, znači da se vide planovi razvoja te dve mreže i da se prosto građanima ponude ponude i direktne subvencije i subvencionisani krediti koji će ih motivisati da uđu u jedan od ta dva sistema koja čuvaju životnu sredinu, a tamo gde i u nekom daljem periodu neće biti moguće da se ljudi priključe na bilo koji od ta dva sistema. Treba dati subvencije i subvencionisane kredite za prelazak na pelet ili recimo korišćenje obnovljivih izvora energije, znači toplotnih pumpi i tako dalje, kako bi nivo zagađenosti u gradovima u kritičnom periodu, u određenim zimskim danima bio podnošljiv i prihvatljiv.Naravno, ja znam kako stoje fondovi, zeleni fondovi lokalnih samouprava i mislim da oni sami ne mogu da iznesu taj teret subvencionisanja pojedinaca. Mislim da država i lokalna samouprava zajedno mogu da urade puno u tom smislu, zajedničkim naporima. Kažem subvencionisanjem kamata kredita, tako da građani to ne osete kao neki teret nego prosto da taj kredit dožive kao beskamatni zajam.Ono što želim ovde da istaknem i da vas upoznam sa problemom je da mi imamo u gradu određene republičke institucije koje bi trebalo da daju primer svima nama kako se čuva životna sredina i kako se postupa u smislu uštede energije. Oni se ne ponašaju na takav način, a oni nisu u našoj recimo, gradskoj nadležnosti i lokalna samouprava ne može tu ništa ništa da uradi na svoju ruku ili na silu.Mi smo nudili svoje usluge i pomoć i Medicinskom fakultetu i zgradi Univerziteta, to je zgrada Moravske banovine u samom centru grada, Pravnom i Ekonomskom fakultetu, znači radi se o visokoškolskim institucijama koje osim budžetskih prihoda imaju i visoke sopstvene prihode, samostalne prihode i rekao bih nisu bez para i mi smo ponudili svoju pomoć da oni svoja grejanja, da oni sa uglja ili mazuta, lož ulja pređu na recimo gas ili da se priključe na gradsku toplanu i nismo naišli na neko razumevanje. Tako da mislim da bi Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, pošto se ovde radi i visokoškolskim institucijama koje su u nadležnosti ministarstva, mogle da učine napor sa svoje strane da ih ubede da povedu računa o životnoj sredini, jer kažem grad nema tu ingerenciju, nema tu kompetenciju.Ono što je naše bilo je da zgrade gradske uprave, da zgrade direktnih, indirektnih korisnika budžetskih sredstava grada Niša, škole, osnovne, srednje, vrtiće u što većoj meri uvedemo, odnosno prebacimo ili na gas ili da priključimo na sistem daljinskog grejanja.Počeo sam pa sam skrenuo sa pitanja KFV 5, mi smo u prva tri programa KFV dobili negde pet miliona i 800 hiljada evra bespovratnih sredstava od Nemačke razvojne banke dva miliona i 800 su bila naša gradska sredstva. Znači, ovde treba naglasiti da je u prve tri faze Nemačka razvojna banka izuzetno pomogla grad Niš i ta razlika između njihovih i naših ukupno plasiranih sredstava iznosi tri miliona evra.

od sedam i po miliona evra za te dve faze.Kažem, sada u ovih 30 miliona mi smo već konkurisali i prošli su projekti za četiri miliona, a pripremili smo i projekte za još tri miliona evra. Tako da, ukoliko sredstva ostanu neiskorišćena od strane ostalih potencijalanih korisnika, grad Niš uvek ima dobre projekte za tu oblast. Tako da, iz ove moje diskusije se zaključuje naravno da podržavam sve zakone koji su na dnevno redu. Hvala. Zahvaljujem.Preostalo vreme za raspravu poslaničkoj grupi je 12 minuta.Reč ima narodni poslanik Adam Šukalo. Zahvaljujem potpredsedniče.Neću uzimati mnogo vremena, ali bih samo kratko, da bi i ostale kolege mogle da govore.

da se fokusiram možda na ono što možda moje cenjene kolege koje su danas iz bezbroj uglova govorile o svemu ovome što se zove stabilizacija javnih finansija, ali sa druge strane i saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama u smislu i kontinuiteta, ali i situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo.Ono što je važno istaknuti, mi smo imali priliku sinoć u direktnom gostovanju predsednika Republike Srbije koji je praktično najavio otvaranje nove Kovid bolnice koja koja je samo jedna od dve koje otvaramo. Jedna u Beogradu, u Batajnici, druga u Kruševcu, da istaknem ono što možda danas nije rečeno što što je najvažnije u vezi te teme. Najvažnije je da u ovako teškoj finansijskoj situaciji Srbija sama finansira takve kapitalne projekte, dok se svi drugi u regionu i svetu bore kako da povežu ono što je dnevna problematika i uticaj korona krize na javne finansije, mi u ovako teškoj situaciji radimo takve kapitalne investicije. I to radimo bez pomoći.Sa ono što je ključno u svemu tome reći, niko danas ne može predvideti koliko će Kovid da traje i njegove posledice. Iz tog razloga moramo vratiti i uvezivati se sa svim međunarodnim finansijskim institucijama i pratiti na dnevnom nivou, na mesečnom, na tromesečnom kako će se stvari razvijati. Iz tog razloga, bilo kakvi sporazumi, zajmovi koji će dolaziti u aspektu u budućnosti, znači da naši predstavnici Ministarstva finansija, Vlade Republike Srbije i predsednik Republike Srbije razmišlja dugoročno, jer resursi kojima Srbija, koliko god mi dobro stajali u protekle četiri godine obzirom da smo imali suficit su ograničeni, jer sve što je nominalno je ograničeno.Sa druge strane, braneći se od korona virusa, masovnim testiranjem koje danas mnogo razvijenije zemlje poput Austrije tek najavljuju da je to prvi princip da kažem i načelo u borbi protiv korone, mi već radimo.Kako opisati drugačije kada gledamo ove cifre koje su zaista da vas zaboli glava - 7.600 danas obolelih? To kada gledate iz tog ugla zvuči frapantno. Međutim, hajde da pogledamo ugao koji je mnogo važniji. Možda to zvuči zaprepašćujuće u ovom momentu koliko je obolelih, međutim ono što je mnogo važnije da kažemo jeste koliko smo mi testirali građana, pa je to danas ne znam ni ja preko 22.000, a ako odemo u BiH u Crnu Goru, Makedoniju, Hrvatsku, vidimo da oni 10 puta manje testiraju.

Naravno da je teško građanima koji moraju možda da odu u drugi grad, ali kapaciteti se smanjuju, ali nekako svi su u drugi plan stavili to odakle će se to sve finansirati.Srbija sama finansira, sama gura priču, zato što je drugo godina unazad stvarala stabilne finansije. Naravno, niko se nije spremao na ovu situaciju, ali pokazujemo svoju spremnost. Rsursi su svake zemlje ograničene, pogotovo zemlja koja je krenula sama, samoinicijativno praktično, svojim resursima da masovno testira.Zar nije masovno testiranje 22.000 testiranja na dnevnom nivou? Znači, mi smo ušli u tu priču, ali to, ljudi, pobogu, košta. Mi ne foliramo i ne testiramo po 2.000, 3.000 obolelih, pa ne znam ni ja, imamo 3.000 građana, pa imamo 1.000 obolelih, da se ispravim, već mnogo, mnogo više, po desetinu puta više nego što to rade u regionu.Po meni, znači, uz svu zahvalnost na koji način sve ovo radimo kako treba, ovaj aspekt koji podrazumeva i smanjivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i svega ostalog, znači da će to biti značajno manji priliv u smislu prihoda koji ćemo imati u našim javnim budžetima, kako na lokalnom nivou, tako i na republičkom.O tome neko mora voditi računa i hvala Bogu da mi imamo one ljude koji su to već i u proteklom vremenskom periodu pokazali da znaju, da umeju i da u budućem vremenskom periodu, pored svega toga što ćemo prvi prioritet ispunjavati, a to je borba za zdravlje stanovništva, građana Republike Srbije, da ćemo u svakom slučaju obezbediti sve te predrasude.U tom smislu ja još jednom samo mogu da istaknem da Republika Srbija zajedno sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa Ministarstvom finansija, zajedno sa Ministarstvom zdravlja, na čelu sa predsednikom Republike Srbije, je obezbedila da u ovu fazu, koju već sada mnogi najavljuju, uđe i da je izuzetno spremna.Toliko i hvala.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, evo pred nama su danas predlozi ovih zakona o potvrđivanju sporazuma. Ja sam dotakao već juče u svojoj diskusiji jedan zakon. Zbog kratkoće vremena, dozvolite ipak da kažem da se nismo u ovoj pandemiji dovoljno revnosno odnosili svi svi prema njoj. Kad to kažem, mislim na jedan deo opozicionih poslanika i političara.Govoreći o pandemiji Dragan Đilas je na najprizemniji način izvređao predsednika Republike Aleksandra Vučića i Krizni štab i to radi u sprezi sa određenim inostranim centrima moći sa ciljem satanizacije predsednika naše zemlje kako bi se ponovo dočepao državne kase,

a sada je tajkun sa 619 miliona evra. Njegove najprljavije uvrede su sa dna kace prevršile svaku meru. Ja kad govorim neću napamet da kažem, dozvolite da ipak konkretizujem stvari.Dragan Đilas je 05.05.2020. godine izvređao predsednika Vučića, nazivajući ga ludakom

znate šta je Đilas odgovorio? Pojačaću to, a zatim ponovio nekoliko puta - Vučiću, ti si lud.Đilas je zaista dotakao u svojim prljavim psovkama predsednika Republike dno kace. On je 20.01.2018. godine samo zato što je predsednik Vučić otišao kod našeg naroda na Kosovo i Metohiju i sa njima razgovarao o problemima, o njihovim potrebama, šta može

„Trebaš da budeš lud da srušiš autobusku stanicu i prebaciš saobraćaj na privremenu autobusku stanicu“. Danas je ta autobuska stanica i taj deo Beograda jedan od bisera grada Beograda. To će biti i u budućnosti.Zatim je 16.04.2020. godine kazao: „Vučić ima mentalne probleme, neke poremećaje i dodao – sram te bilo, Vučiću; Vučiću, ti si lud čovek“,

i „Nova S“ je prikazala mapu Republike Srbije bez Kosova i Metohije u emisiji „Među nama“ na TV „Nova S“. Ta mapa stajala je na ekranu skoro pola sata. Šta to znači? Znači da nije reč o tehničkoj grešci. To je jedan protivustavni čin i ne samo to. To je zalaganje za nezavisno Kosovo. To nije prvi put Draganu Đilasu, ali nije ni Jugoslavu Ćosiću. Ja ga pitam pred građanima Srbije,

Šta je sada Janko Veselinović? Ništa. Šta su ovi drugi? Ništa. Šta je Željko Veselinović? Ništa. Drži ih Đilas koji ima svoju flert stranku slobode i pravde, koji dođe i iskešira pare, oni uzmu, dvojca-trojca, paf-paf-paf, onda kada odleti vladiki Grigoriju, sporazum sa narodom je teška izmišljotina. Jeremić je netalentovan političar, a Đilas je upropastio kulturu u Beogradu. Završen citat 16.07.2020. godine. Njegov saborac Sergej Trifunović, inače zvani pišoje u narodu, zato što je rekao da će pišati po predsednikovom grobu, najbolje ga okarakterisao.Poštovani građani Republike Srbije, na kraju, u ovim najtežim momentima za naš narod zbijmo redove, budimo jedinstveni u jednom cilju zbog našeg zdravlja. Zato nosimo maske, pravimo fizičku distancu, jer jedino tako će naša deca imati budućnost. Zato neka nam bude moto vodilja Aleksandar Vučić – Za našu decu. Hvala.

Hvala.Pošto je Marko završio malo ranije nego što je očekivano, onda

Hvala puno.Poštovani gospodine Dačiću, uvaženi narodni poslanici, najpre želim da vam zahvalim na veoma konstruktivnoj saradnji i dijalogu koji smo imali tokom današnjih dana.Drago mi je što ste razumeli i što ste videli koliko su važni ovi sporazumi koji su danas ovde ovde pred vama. Dakle, radi se o skoro 700 miliona evra investicija u sve ono što će građani Srbije veoma brzo videti na terenu, dakle, nešto što doprinosi njihovom boljitku i boljem kvalitetu života u našoj zemlji. Zato vam zahvaljujem na svim sugestijama i komentarima, naravno, i kritikama, na kraju krajeva, koje ste nam dali, ali ovo je pravi način da Srbija ide napred.Ono što bih takođe želeo da uradim, a to je da čestitam svim novim narodnim poslanicima, onima koji su danas položili svoju zakletvu i da čestitam takođe onima koji su se prvi put danas javili. Vidim da je bilo puno takvih, to su mladi ljudi, naše nade. Želim vam uspeha u daljem radu, u budućem radu, puno ovakvih diskusija i puno lepih tema kao što smo danas imali.Konačno, samo za kraj, tokom pauze danas imao sam priliku da potpišem jedan sporazum ja i jedan sporazum moj kolega Tomislav Momirović, dakle, dva veoma važna sporazuma za našu zemlju, dva sporazuma koja nas dovode korak bliže ka realizaciji i početku jedne veoma važne investicije koju ćemo započeti već u drugoj polovini naredne godine, a to je izgradnja „Auto-puta mira“, dakle od Niša preko Merdara do Prištine. Danas smo potpisali dva sporazuma. Jedan sporazum koji je vezan za upravljanje tim projektom i drugi sporazum koji je vezan za zatvaranje celokupne finansijske konstrukcije.Dakle, potpisali smo sporazum sa Evropskom agencijom za obnovu i razvoj 85 miliona evra, pre toga sa Evropskom investicionom bankom 100 miliona evra, donacija Evropske unije 40,6 miliona, dakle, 225 miliona evra koje su nam neophodne da krenemo u prvu fazu izgradnje auto-puta, to je 33 kilometra od Niša ka Pločniku, dakle, još jedno obećanje koje je predsednik Vučić dao realizujemo polovinom naredne godine. Veoma je važno što je taj auto-put i deo Sporazuma iz Vašingtona, dakle, krećemo u realizaciju svega onoga što je u tom sporazumu takođe obećano.Mi smo zemlja koja otvara granice, želimo da granice ne postoje, želimo slobodan protok i roba i usluga i ljudi. Od svega toga, ukoliko se ekonomija celog regiona brže razvija, najveću korist upravo ima dominantna ekonomija regiona, a to je naša zemlja. I na ovaj način takođe dajemo doprinos projektu „Srbija 2025“, dakle, i ovaj auto-put je deo tog projekta i taj projekat nam ide dalje. To nam daje za pravo da kažemo da ćemo do kraja 2025. godine ispuniti obećanje koje smo dali građanima Srbije, dakle, 900 evra prosečna plata, 430 prosečna penzija, a da bi to uspeli, naš BDP, naša privreda mora da raste. Zato su ove nove investicije veoma važne, zato je veoma važan i taj auto-put da krene da se gradi naredne godine, da krenu da se rade i ostali auto-putevi, nove bolnice, nove škole, novi vrtići i ovi sporazumi koji su danas pred vama sigurno će doprineti daljem rastu našeg BDP-a. Zato zahvaljujem na vašoj današnjoj saradnji. Zahvaljujem gospodinu ministru.Mi ga očekujemo ovde u narednih mesec dana. Bićete i sutra kada dolazi i Vlada, ali nezavisno od toga, biće nekoliko puta još ovde u Narodnoj skupštini i sa budžetom i sa setom različitih zakona. Pritom, juče smo razgovarali i on je to dogovorio sa predsednicom nadležnog odbora, biće organizovana i javna slušanja vezano za neke od sistemskih zakona koji će biti predloženi u ovoj oblasti. U svakom slučaju, najviše smo se sa njim družili od početka ovog našeg novog mandata.Zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 6. do 12. dnevnog reda.Pošto reda.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona iz tačke 12. dnevnog reda, u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Mi

po poslovničkoj proceduri, dan za glasanje, odnosno vreme za glasanje biti sutra posle popodnevne sednice na kojoj će biti prisutni predsednica Vlade i članovi Vlade, gde ćemo postavljati poslanička pitanja. To znači da bi vreme za glasanje bilo odmah posle toga, a to je 19.00 sati, sutra uveče.Zahvaljujem. Vidimo se sutra. Hvala